Hvala vam.Da li se još neko od ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa javlja za reč?Reč ima

Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući, potpredsedniče Orliću.Poštovani ministre sa saradnicima, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, na današnjem dnevnom redu se nalaze važni predlozi zakona. Neki su novi, sistemski, kao što je Predlog zakona o tržištu kapitala. Zatim, imamo Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju, Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o utvrđivanju druge garantne šeme kao mere dodatne podrške privredi usled produženog negativnog uticaja pandemije korona virusa,

Kambodže.Poslednje dve godine su za sve nas i generalno za ceo svet bile više nego izazovne i makroekonomsko okruženje inače odlikuju i neizvesnost i promene, ali zbog ove pandemije korona virusa neizvesnost je sada veća nego ikada. I kada pričamo o pandemiji korona virusa, krizi koja je od Drugog svetskog rata do danas najgore pogodila sve ekonomije sveta, smatram da se Republika Srbija izuzetno dobro snašla.Zašto to kažem? Zato što smo mi na samom početku ove pandemije shvatili da su pred nama dve borbe. S jedne strane imamo borbu na zdravstvenom a sa druge strane imamo borbu na ekonomskom planu i u ekonomskom frontu. U okviru tog zdravstvenog sektora i te borbe spašavaju se životi, a na ovom drugom frontu borimo se da spasimo ekonomiju i privredu.Na samom početku pandemije predsednik Aleksandar Vučić je uvideo opasnost i važnost i, zahvaljujući dobrim odnosima koje ima i sa istokom i sa zapadom, mi smo među prvima u Evropi uspeli da obezbedimo i dovoljan broj respiratora, ali i vakcina čim su se one pojavile.S obzirom na to da smo mi imali dovoljan broj vakcina za sve građane Republike Srbije, važno je da podsetim da smo onim državama koje su tada bile u problemu i nisu imale dovoljno vakcina pomogli i, kao predsednik poslaničke grupe prijateljstva sa Angolom, želim da se zahvalim i da prenesem zahvalnost Angole zato što smo mi njima donirali 50 hiljada vakcina.Danas imamo četiri nove kovid bolnice. Imamo na raspolaganju pet vakcina. Pre nedelju dana u Srbiju je stigao i taj lek protiv korona virusa za 11.500 pacijenata, a uskoro će biti za 50.000. Naravno, to je za one najugroženije, jer smo mi shvatili da je ovo borba za živote ljudi, a životi ljudi jednostavno nemaju cenu.Najviše smo zahvalni onima cenu.Najviše smo zahvalni onima koji su na prvoj liniji fronta. To su naši zdravstveni radnici. U ovoj situaciji mi smo čak nekoliko puta povećavali platu zdravstvenom sektoru. Pored toga, ono što je jako važno, nismo smanjivali budžet za kapitalne investicije, niti smo zapostavili borbu na tom drugom frontu, tu borbu za privredu.Ono što je izvesno i što svima jeste jasno jeste da postoji izuzetno negativan uticaj pandemije na sve segmente privrede. Ja ću pričati kasnije i o turizmu i na primeru, ukoliko pogledamo uticaj pandemije na turizam na globalnom nivou, ne znam koliko se vidi, ovo ovde je nivo iz 90-ih godina i ovde se priča o broju međunarodnih dolazaka turista. Vidimo da smo 2019. godine došli do samog maksimuma i onda je naglo pao broj međunarodnih turista, pričam na globalnom nivou, na svetu za 74%. Zašto to kažem? To kažem zato što je važno da shvatimo da je pandemija korona virusa ostvarila izuzetno negativan uticaj na globalnom nivou.To je jedan alarmantan podatak i od izuzetnog je značaja za građane Republike Srbije što smo mi prepoznali ovaj negativan trend i što smo nastavili da pomažemo i građane i privredu. Do sada smo imali, kao što je ministar Mali rekao, tri ekonomska paketa, mere podrške privredi i građanima i kroz ova tri paketa mera mi smo pomogli i privredi i građanima Republike Srbije u ukupnom iznosu od preko osam milijardi evra. To ne bi bilo moguće da naši sugrađani nisu shvatili one teške mere finansijske konsolidacije koje je sprovela Vlada Republike Srbije na čelu sa tada premijerom Aleksandrom Vučićem. Do juče jedna slaba i finansijski nemoćna Srbija, sećamo se kakva je bila 2012. godine, danas direktno pomaže i građanima i privredi, i ne samo to.Važno je napomenuti da je pandemija korona virusa ostavila izuzetno negativne posledice na većinu ekonomija u Evropi i da su tokom 2020, 2021. godine gotovo sve države beležile dramatičan rast nezaposlenosti, a neke članice EU su imale nezaposlenost preko 20%. Predstavnici bivšeg režima kao da su se radovali, govorili su da je Srbija pred krahom. Međutim, kroz ova tri paketa mera podrške i građanima privredi, mi smo uspeli, ne samo da zadržimo radna mesta, već i da otvorimo preko 60.000 novih radnih mesta. Samo je Aleksandar Vučić otvorio više od 250 fabrika do sada ili je položio kamen temeljac, a svi ti, koji su pričali da je Srbija pred krahom i koji su to nekako priželjkivali, da se sada svi skupe oni ne bi mogli sve to zajedno ni da je važno? Važno je napomenuti da u situaciji kada je nezaposlenost svuda rasla, u Srbiji je rasla zaposlenost, i to je ono što je za ponos. Za ponos je i taj istorijski rezultat Republike Srbije, jer je 2021. godina prva godina u istoriji Republike Srbije u kojoj će naš BDP preći 52 milijarde evra. Ukoliko ponovo uporedimo sa periodom kada su vladali predstavnici bivšeg režima, sa 2012. godinom, moramo se podsetiti da je tada BDP u apsolutnom iznosu, prema podacima kojima raspolažem, iznosio 33,7 miliona evra. Dakle, za nepunih 10 godina mi smo uspeli da ostvarimo, stvorimo 20 milijardi dodatne, odnosno nove vrednosti za građane Republike Srbije. nam daje mogućnost da mi danas pričamo o garantnim šemama dodatne podrške privredi. Mi smo do sada, kao što znate, imali dve garantne šeme. Dosadašnje garantne šeme i pomoć privredi i građanima privredi i građanima su postigle određene željene ciljeve. Naša kreditna aktivnost nije zamrla, to je ono što je jako važno. Važno je pomenuti da je najugroženiji sektor privrede obuhvatio mikro, mala i srednja preduzeća koja posluju u sektorima putničkog, transportnog, ugostiteljstva, turističkih agencija i hotelijerstvo u gradovima, a ova predložena mera upravo obuhvata te sektore.Na ovaj način mehanizam garantovanja Republike Srbije za kredite koje banke odobravaju predstavlja izuzetno efikasan mehanizam, kao što je ministar Mali jutros rekao, za pokretanje kreditne aktivnosti i očuvanje likvidnosti preduzeća. Zašto to kažem? Zato što se omogućava nesmetan protok domaćeg kapitala i privreda nastavlja da živi i nastavlja da se razvija.Ono što je važno jeste da je država pokazala da su predstavnici ove vlasti tu za svoje građane i delima i daje im podršku da nastave da nesmetano funkcionišu i pored pandemije koja traje.U prethodnom periodu mi smo se snažno zalagali i za unapređenje digitalizacije i za inoviranje i ubrzanje procesa rada. U skladu sa tim, jedan od akata o kojima danas pričamo odnosi se na elektronske fakture i privredni subjekti koji su u sistemu PDV će moći da računaju na znatno ubrzanje povraćaja PDV. Ministar Mali je pričao da će u toku jednog dana ukoliko se poklope ulazna i izlazna faktura moći da se radi na tome.Ovo znači veći povrat kapitala, ujedno znači više ulaganja, a to za Republiku Srbiju znači da država može da ulaže u infrastrukturu, može da ulaže u kapitalnu strukturu, u puteve, u bolnice, u infrastrukturne projekte, bilo da su oni saobraćajni ili univerzitetski.S obzirom na to da smo mi juče u plenumu Narodne skupštine Republike Srbije pričali o obrazovanju, važno je pomenuti da je jedan od predloga zakona o kojima mi danas ovde pričamo, da se odnosi na univerzitetsku infrastrukturu. Ovo je posebno važna tema za sve mlade, a pre svega za one mlade koji su studenti Univerziteta u Beogradu. Predlogom projekta koji se danas nalazi pred nama poboljšavaju se s jedne strane kapaciteti univerzitetskog obrazovanja, a sam projekat obuhvata i šest potprojekata, koji obuhvata okvirno negde oko 90.600 metara kvadratnih.Navešću, iako je ministar naveo jutros te fakultete, s obzirom na to da smatram da je ovo od izuzetnog značaja, to su Fakultet muzičke umetnosti, Fakultet primenjenih umetnosti, Fakultet likovnih umetnosti, Kampus tehničkih fakulteta, Fakulteti za geografiju i bezbednost i Biološki fakultet. Ovo je izuzetno važno zato što će preko 13.000 studenata koji su obuhvaćeni, koji su obuhvaćeni, odnosno, koji studiraju na ovim fakultetima, direktno videti i imati pozitivne efekte izgradnje i osavremenjavanja ovih kapaciteta, odnosno uslova za učenje.Istovremeno, s obzirom na to, da ovaj projekat podrazumeva i primenu savremenih standarda održive izgradnje o kojima smo pričali i kada smo govorili o nekim drugim zakonima ovde u plenumu, važno je pomenuti da će se pored smanjenja troškova za energiju značajno smanjiti i budući troškovi održavanja. Tu mi pokazujemo za razliku od predstavnika bivšeg režima, kojima je bilo bitno samo da nešto kažu ili otvore na vrat-na nos, da mi razmišljamo strateški ponovo i da razmišljamo o budućnosti.Za razliku od njih kada pričamo o Beogradu, s obzirom na to da se prethodni Predlog zakona odnosio na Univerzitet u Beogradu, Beogradu, predstavnici bivšeg režima mogu da se pohvale nekim stvarima o kojima smo nebrojeno puta pričali, ali nije zgoreg ni da ih pomenemo još jednom.Mogu da se pohvale onim mostom na Adi, koji su iskoristili da bi svoje lične interese na neki način ispunili. Mogu da se pohvale time da je za vreme bivše vlasti, odnosno vlasti Dragana Đilasa, kada je bilo otvaranje mosta na Adi, a toga se verovatno svi sećamo, tamo negde pred početak 2012. godine, morali su da plate dodatnih 14,6 miliona evra da bi Dragan Đilas ubrzao te radove i da bi imao čime da se pohvali u predizbornoj kampanji.Možemo da se setimo, isto tako, i onih španskih tramvaja. Svaki od tih španskih tramvaja u kojima se ljudi voze je preplaćen 400 Možemo da se setimo još mnogih stvari koje su predstavnici bivšeg režima radili, šta su sve plaćali više nego što je bilo potrebno, ali mi sa druge strane i ono što je važno da naglasimo, jeste da shvatamo realnu potrebu našeg naroda, da naš narod ima puteve gde god da se nalazi.Nije zabeleženo da neko do sada kao Srbija sada gradi 10 auto-puteva i 10 brzih saobraćajnica. Neki nisu verovali, čak su se i smejali kada smo najavili sve to, kada je predsednik relativno skoro crtao na onoj, sećamo se svi, nemo-mapi sve te puteve. Kada pogledate sve te puteve, kada pogledate tu nemo-mapu, vi vidite da je cela Srbija prožeta i putevima i auto-putevima i brzim saobraćajnicama, da to izgleda kao kapilari koji nama pomažu da dođemo do svakog dela Republike Srbije i da apsolutno naši, svi naši građani, bez obzira na to gde se nalaze, imaju infrastrukturu, saobraćajnu infrastrukturu kakvu i zaslužuju.Predmetna zaslužuju.Predmetna trasa tog budućeg državnog puta o kojoj danas pričamo je od značaja za razvoj putne mreže Republike Srbije, ali i međunarodnu mrežu puteva. Pričam o deonici Iverak-Lajkovac. Ona je dužine 18,3 kilometra. Predstavlja poprečnu vezu u putnoj mreži Republike Srbije. Ona omogućava kretanje, zato što je važno, ja ću i pročitati, od Malog Zvornika, dakle zapadne granice, preko Loznice, Osečine, Valjeva, Lajkovca, Ćelija, Lazarevca, Aranđelovca, Topole, Rače, Svilajnca, to je ne izgrađeni deo, Bora i Zaječara do granice na istoku.Mi razumemo da kvalitetnija saobraćajna povezanost i pristupačno urbanih delova sa delovima Republike Srbije koji nisu baš toliko razvijeni je od izuzetnog značaja zbog ravnomernog razvoja Republike Srbije, što je jedan od strateških ciljeva Vlade Republike Srbije, da se povežemo svi, ali ne samo u Republici Srbiji, nego i na širem planu u regionu.Ja sam pomenuo jasne parametre i obrazložio ih, koji pokazuju kako Srbija napreduje i pored toga nama je jasno da će Srbija napredovati još više ukoliko napreduje i čitav region. Zbog toga su bili izuzetno važni razgovori koje je prethodnih dana imao predsednik Aleksandar Vučić o tome kako dalje napredujemo, kako da se povezujemo, kako da još brže i još jače sarađujemo. Za sve ljude u regionu je izuzetno važno da se uradi nešto drugačije.Mi moramo da razumemo da nema slobode u podelama i da nema napretka u svađama. Konačno treba da počnemo da sagledavamo one segmente koji nas spajaju, a ne sve ono što nas razdvaja. Ukoliko uradimo istu stvar sto puta, kako onda možemo da očekujemo neki drugi, odnosno drugačiji rezultat.Da bi smo napravili uslove za bolju budućnost, neophodno je da shvatimo pre svega šta nas to spaja i da radimo na tim stvarima, da imamo slobodu kretanja ljudi, kapitala, novca usluga i podataka.Ono što je jako važno jeste da je predsednik Aleksandar Vučić jedan vizionar koji je to uvideo i upravo je predsednik Aleksandar Vučić juče u Tirani predvodio delegaciju Republike Srbije koja je potpisala sporazume u okviru inicijative "Otvoreni Balkan".Mi smo se 2012. godine sa državama sa kojima smo potpisali tu inicijativu, dakle sa Severnom Makedonijom i Albanijom 2012. godine, za vreme vladavine prethodnog režima, borili oko toga ko će imati manju platu u regionu, a juče potpisali sporazume koji se odnose na unapređenje regionalne saradnje i finalni rezultat tih sporazuma bi trebalo da bude i slobodno kretanje robe, usluga i ljudi sa ciljem stvaranja jedinstvenog tržišnog okruženja i zajedničkog tržišta rada.Šta to u praksi znači? Predsednik Aleksandar Vučić je naveo jednu fabriku koja ima svoju, odnosno jednu firmu koja ima svoju fabriku i u Kruševcu i u Severnoj Makedoniji i u prethodnom periodu ukoliko zaposleni iz Kruševca treba da odu u tu istu fabriku koja se nalazi u Severnoj Makedoniji, moraju da podnose određene zahteve, da čekaju određene dozvole. Sada posle ovog sporazuma, takvih primera više neće biti i to će dodatno olakšati rad tih kompanija.Premijera kompanija.Premijera Albanije napadaju da inicijativa „otvoreni Balkan“ inicijativa sa ciljem stvaranja velike Srbije. Videli smo čak i neke proteste u Tirani. Pretili su čak da će predsedniku Aleksandru Vučiću da preseku kolonu, da izazovu nerede i neko bi onda pomislio da nekome inicijativa „otvoreni Balkan“ nije u interesu.Međutim, zbog građana Republike Srbije jako je važno napomenuti da i tamo postoje određeni političari koji su mentalno zaglavljeni u prošlosti u periodu kada im je jedina politika bila ta politika bila sukoba, a ne politika saradnje.Međutim i kod nas isto ima tih recikliranih političara prošlosti koji podržavaju sukobe, podržavaju zapaljive poruke, iste ih šalju. Međutim, postoje i oni političari iz regiona koji su sagledali i sve naše ekonomske rezultate i rekli, videli da Srbija pobeđuje, pa rekli – pa što ne bismo i mi radili isto tako. Šta god da budemo radili naš najvažniji cilj je upravo povezivanje ljudi. Cilj je da se ne izgubimo u raspravama između prošlosti i budućnosti i da nam u tome nestane ona budućnost koju svi zaslužujemo. Poenta je da možemo da unapredimo zajedno budućnost i da na neuporedivo bolji način ojačamo region.S druge strane, ako mi danas pokažemo da sarađujemo u regionu, to će uticati i na rast i razvoj celog regiona ne samo Republike Srbije i pokazaćemo po ovim svim segmentima koje otvara inicijativa „otvoreni Balkan“ da mi počinjemo da živimo ono što bi sutra trebalo da živimo u EU, odnosno da smo spremni da imamo i slobodno kretanje i protok roba, usluga i da nemamo granice.Ono što je jako važno jeste da ukoliko je inicijativa „otvoreni Balkan“ radi u punom kapacitetu mi ćemo i kao region imati veći priliv investicija i više će mladih ostati u celom regionu, biće više zaposlenih mladih i to je upravo onaj strateški cilj kome stremi Republika Srbija. „Otvoreni Balkan“ stvara prave šanse i prednosti za sve zemlje i ukoliko na samom kraju mi dođemo i do carinske unije sa Severnom Makedonijom i Albanijom, onda ćemo biti na takvom nivou da ćemo rešiti veliki broj problema koje sada imamo i svi ćemo imati i neuporedivo veće prihode i prilive i bićemo mnogo uspešniji u privlačenju investicija.Za sam kraj želim da kažem da smo mi za nepunih deset godina uspeli da promenimo način vođenja politike. Više se ne borimo za najmanju platu u regionu kao nekada već se borimo za jači region i jasni su i rezultati. Vidljive su promene. Građani jednostavno osećaju boljitak. Novca ima više nego ikad za razne kapitalne investicije i važne projekte i to naravno vide predstavnici bivšeg režima koji danas žele da dođu da dođu na vlast, jer znate kako, za vreme njihove vlasti, odnosno i kada je predsednik Srbije, tada predsednik Vlade počeo da bude predsednik Vlade prosečna plata je bila 330 evra. Mi pričamo o tome da početkom sledeće godine prosečna bude 610 evra i onda Dragan Đilas izađe sa izjavom da opozicija ima 56% podrške.Vidite, podrške.Vidite, politika se zasniva na tome da se za Beograd borite samo onda kada ste na vlasti i kada možete da uradite neki tender i kada možete da sprovedete neki projekat od kojih vi imate lične koristi, a onda kada niste na vlasti onda eto vi ste opozicioni odbornik koji ne dolazi nikada na sednice Skupštine Grada. Onda imate smelosti da izjavite da u narodu imate duplo veću podršku, nego što ste to izjavili prethodni put koji je bio pre neki mesec.Doduše

ali znate kako. Najbolje istraživanje su izbori. Kada građani odnosno birači dođu na biračko mesto, kada odu iza paravana, kada pogledaju koja im to politička opcija najviše odgovara kada zaokruže onaj broj koji njima odgovora, kada se prebroje svi glasovi, e to je najbolji pokazatelj i to je najbolje istraživanje.Poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu će u danu za glasanje podržati sve predloge koji se nalaze na dnevnom redu. Predloženi zakoni će nama omogućiti da nastavimo da nadoknađujemo propušteno vreme i postignemo sve ono što nismo mogli da postignemo za vreme režima prethodne vlasti, jer je nastavak ubrzanog razvoja i rasta privrede, nastavak izgradnje najveći infrastrukturnih projekata, poboljšanja životnog standarda Republike Srbije poboljšanje, odnosno povećanje plata i penzija i sve ono za šta se mi zalažemo je od strateškog značaja i interesa za Republiku Srbiju.Mnogi su se smejali svemu onome što mi pričamo.

Nas naši rezultati i podrška naroda obavezuju da u narednom periodu nastavimo da radimo još više, da se još više, jače borimo za naš narod, za budućnost Republike Srbije, i kao što ime naše poslaničke grupe kaže – za našu decu. Živela Srbija.

Poštovani predsedavajući, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovana ministarko, poštovani predstavnici ministarstva, danas govorimo o jako važnom setu zakona i ono što hoću da istaknem jeste da Poslanički klub Stranke pravde i pomirenja i Ujedinjene seljačke stranke u danu za glasanje će glasati za ove zakone.Ono što posebno hoću da istaknem jeste Predlog zakona o tržištu kapitala. Jako važan sistemski zakon. Nijedna kompanija ni domaća ni strana neće investirati na tržište koje nije uređeno, koje je nestabilno, koje je nesigurno. Ovaj zakon dodatno će uliti poverenje prema poslovnoj zajednici, prema i domaćim i stranim investitorima i u narednom periodu treba očekivati da građanke i građani imaju konkretne benefite od usvajanja ovog zakona jer će se dodatno poboljšati uslovi i dati dodatna sigurnost poslovnoj zajednici da njihove investicije su stabilne, sigurne i da je ovde plodno tlo gde oni mogu da ostvaruju profit.Što podrške za Predlog izmena i dopuna Zakona o utvrđivanju druge garantne šeme kao mere dodatne podrške privredi hoću da istaknem da smo mi dali preko osam milijardi evra našoj privredi, da je ključni zadatak kada smo se suočili sa tom globalnom pandemijom i najvećim izazovom za čovečanstvo posle Drugog svetskog rata mislim da smo se ponašali odgovorno, da to rezultati pokazuju. Sačuvali smo živote građanki i građana, ali sačuvali smo i radna mesta.Pomoć privredi je nešto što ćemo uvek mi podržati i rezultate i privredni rast koji ostvarujemo mislim da treba da budu na ponos svakoj građanki i građaninu, a i naravno nama narodnim poslanicima jer jer Skupština Republike Srbije je tu imala ključnu ulogu usvajajući zakone preko kojih su se implementirale sve te mere pomoći.Što se tiče elektronskog fakturisanja, eliminišu se nepotrebni troškovi, smanjuje se birokratija i uspostavlja se efikasnije poslovanje.Zajam za univerzitetsku infrastrukturu apsolutno podržavamo. Ono što hoću da istaknem jeste da zahvaljujući rahmetli akademiku Muameru Zukorliću Novi Pazar je postao univerzitetski centar. On je osnovao Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru koji je bio inicijalna kapisla za otvaranje još jednog državnog univerziteta u Novom Pazaru i to je grad koji danas ima dva univerziteta. Očekujem da će deo novca koji za koji ćemo glasati da će završiti u Novom Pazaru i da će se investirati između ostalog u poboljšanje uslova za tamošnje studente, ali između ostalog ono što mi očekujemo jeste i mislim da Novi Pazar i Sandžak zaslužuju izgradnju naučno-tehnološkog se tiče zajmova kada je u pitanju infrastruktura to je nešto što Stranka pravde i pomirenja i naš poslanički klub apsolutno podržava. Bez dobre infrastrukture nema razvoja privrede i ne možemo se izboriti da naši mladi ostanu u ovoj zemlji.Ono što hoću posebno da istaknem i da se zahvalim Ministarstvu saobraćaja, jeste da je na moju inicijativu i posle niza govora ovde u Skupštini, rekonstruisana su dva klizišta, na magistralnom putu Prijepolje – Brodarevo, ka crnogorskoj granici. Vrednost investicije je preko 250 miliona dinara, ali ono što očekujem, jeste da ćemo više investirati u lokalne puteve. Nema razvoja poljoprivrede, nema razvoja našeg sela, dok naša sela i na Pešteru (Prijepolje, Priboj, Novi Pazar, Tutin) nećemo razviti sela, ako ne povežemo naša sela, zaseoke, prigradska naselja dobrim asfaltnim putevima. Hvala vam. Zahvaljujem gospodinu Tandiru.Sledeći je narodni poslanik Vladan Glišić.Izvolite. **Vladan Glišić** Danas ovde raspravljamo o Zakonu o tržištu kapitala, raspravljamo o međunarodnim ugovorima u kojima su kreditori finansijske institucije EU, raspravljamo o podršci privredi, od strane naše države u ovoj Kovid pandemiji.Svi ti zakoni sami po sebi mogu da se posmatraju na jedan i na drugi način, ali otvaraju određene teme koje ozbiljno pokazuju da zakoni i legislativa koju mi usvajamo u okviru naše politike puta ka EU, otvaraju ozbiljne probleme za naše društvo, za naš državni i društveni razvoj i o njima ću sada probati telegrafski da kažem, u ovih nekoliko minuta, koliko imam vremena.Pre svega, kada govorimo o tržištu kapitala, mi u stvari govorimo o uslovima koji treba da dovedu do poboljšanja i sigurnosti, postojanja i ponašanja domaćih i stranih investitora na tržištu kapitala.Međutim, ne možemo se oteti utisku da se to sve naslanja i na ideju "Open Balkan“, inicijativu koja sama po sebi nije sporna i koja govori o tome da naše državno rukovodstvo, za razliku od ljudi koji sede u Prištini, koncept suverenosti shvata na način 21. veka, svest o tome da granice ne mogu biti, kao u srednjovekovnoj tvrđavi, već mora da postoji određena veza, komunikacija i povezivanje koje omogućava onome koji je najsposobniji, najvitalniji, najagilniji, da ostvari svoj interes i da deluje tako, što će uticati i na region i na razvoj svoje zajednice.Međutim, to je samo u prvom, onom fasadnom delu tog sporazuma. Ono što je problematično sa tim sporazumom, jeste što u ovom trenutku on pogoduje albanskoj naciji, jer ne obuhvata ni Republiku Srpsku, ni Crnu Goru i ne omogućava Srbima da budu povezani na način na koji su Albanci povezani u "Otvorenom Balkanu“.Druga stvar, koja je vrlo problematična, a o kojoj se ne priča, jeste da povezivanjem radne snage, svi smo svesni da niko iz Šumadije ili vrlo mali broj ljudi će ići u Albaniju da radi, dok će dosta Albanaca doći ovde da radi i to nije problem, to je sasvim uredu, to se dešava i sa nekim drugim firmama, korporacijama, sa ljudima koji dolaze sa mnogo udaljenijih tačaka u svetu.Međutim, problem je što u ovom sporazumu postoji mogućnost naseljavanja njihovih porodica.

ne možemo biti slepi na ovako otvaranje jedne teme, koja nama može napraviti veliki problem u prostorima gde živi srpski narod.Druga stvar, koja isto bitna za ideju otvorenog Balkana, jeste pitanje moguće carinske unije. Da li to znači da mi, kao Srbija, koja ima privilegije u bescarinskom režimu sa Ruskom Federacijom i Evroazijskom unijom, da li će to značiti da se te privilegije prenose i na druge države koje čine sada inicijativu "Otvorenog Balkana", tj. Severnu Makedoniju i Albaniju ili ćemo i mi izgubiti te referencijalne i mogućnosti? Znači, o tome se takođe ne govori, a moramo da budemo svesni da je nama mnogo više u interesu zbog strateških interesa naše države, zbog toga što država nije samo ekonomija, već i odbrana teritorije i razmišljanje o budućnosti,

Dakle, "Otvoreni Balkan" je dobra ideja, sa puno mina koje mogu da nas dignu u vazduh. Znači, moramo to da raščistimo, pre nego što uđemo u to.Druga stvar vezna za EU i njene institucije, osnovno pitanje koje se postavlja, naravno ovde se radi o kreditu, ovde se radi o finansijama, EU je pokazivala da je vrlo licemerna i nikada nije dosledna kada je u pitanju mogućnost da ostvari profit ili da investira, pa da iz tih investicija zaradi profit.Ta profit.Ta EU, koja sada drži, mi kažemo da imamo dve trećine ekonomske saradnje, tj. razvoja naše ekonomije, dve trećine vezano za EU i to gledamo, kao prednost. Međutim, u vremenima koja dolaze i u kojima očekujemo ucenjivačke pritiske od strane EU, a već su i poslali emisare, razno razne, koji nam ovde već mešetare i šalju signale šta će želeti da zahtevaju od naše vlasti, ta takva vezanost za njihovu privredu postaje ogroman ucenjivački potencijal njihov. Tako da i o tome treba da razmišljamo, a u isto vreme znamo da neko ko predstavlja garant briselskog procesa, neko ko dozvoljava Prištini da ovoliko dugo ne ispunjava svoje obaveze iz Briselskog sporazuma, neko ko šalje izmišljenog čoveka za visokog predstavnika u BiH, kršeći sva pravila međunarodnog prava, neko ko u svim svojim međunarodnim ugovornim odnosima nikada nije ispunio ono što je u interesu srpskog naroda i srpske države, on nema kredibilnost da nam bude saradnik i učesnik u bilo kakvom međunarodnom ugovoru i to je krajnje vreme da kažemo.Znači, sve ovo izgleda lepo, ali može da bude vrlo problematično. Hvala. Zahvaljujem.Replika, Vuk Mirčetić.Izvolite. **Vuk Mirčetić** Zahvaljujem predsedavajući.Pre svega, drago mi je da danas vidim da svi ovde govore o inicijativi "Otvoreni Balkan" kao o nečem pozitivnom. To naravno jeste pozitivno i ono što je jako važno jeste da u inicijativi "Otvoreni Balkan" sada imamo tri potpisnika, Srbiju, Severnu Makedoniju i Albaniju, ali je poziv otvoren apsolutno svima.Ono što je važno pomenuti, jeste da najveći benefit će imati upravo naša privreda, jer je najveća i to je upravo bio jedan od razloga protesta

dakle da mi ojačamo kao region, jer ćemo mi kao Srbija, ukoliko region bude bio jači, ukoliko sve države tu budu bile jače, imaćemo jači region i samim tim ćemo obezbediti dodatne investicije, dodatne finansije, otvoriti nova radna mesta i kao region ćemo biti biti još jači.Ono što je još važno pomenuti, jeste da je Srbija jasno opredeljena evropskim integracijama i da je nema nikakvog govora o tome da mi ne sarađujemo sa investicijama, kao što je neko od prethodnih govornika to rekao. Jednostavno, obzirom na naše jasno opredeljenje našem evropskom putu, naravno da ćemo da sarađujemo i sarađivaćemo apsolutno sa svim institucijama Evrope. Hvala. Zahvaljujem.Replika, Vladan Glišić. **Vladan Glišić** Ne znam šta više ljudi iz EU treba da nam urade da bi promenili politiku - EU nema alternativu. Tu poštujem, da budem do kraja, znam da ta floskula - EU nema alternativu, ne može se primeniti i na ovu vlast, jer je to umerenost sa spremnošću ove vlasti da sarađuje i sa Rusijom i sa Kinom, da otvara veze i sa drugim ekonomskim i geopolitičkim faktorima, ali u suštini, bez obzira koliko se trudili da sačuvamo nacionalni suverenitet i da nađemo alternativu putu u EU, na kraju se sve svodi na to da je to puno lepih želja, puno lepih parola, ali dolazimo u situaciju da na kraju ipak idemo putem ka EU i to je problem.Mislim da to opredeljenje cele naše političke klase, a tu se SNS ne razlikuje od bivšeg režima i do ljudi koji sada čine opoziciju, a često ih prozivate, jer i jedni i drugi se zalažete za to da je naš put u EU neupitan, pri čemu je već toliko očigledno da oni nas neće ni primiti u EU, da će ostvarivati sve svoje interese na ovom prostoru, da u isto vreme "Otvoreni Balkan" nam daju kao neku utešnu nagradu za to što nas neće primiti u EU, da će preko toga gledati da urade Srbima isto ono što je rađeno u prethodne dve Jugoslavije, samo tada je to rađeno sa Hrvatima, a sada to pokušavaju da nam urade sa Albancima. Da nas dovedu u situaciju da uvek slaba Srbija, jaka Jugoslavija, slaba Srbija, mirni Balkan u smislu da se svi interesi evropskih sila ostvaruju ovde i da jedini narod koji je imao potencijal da se suprotstavi, da traži da Balkan pripada balkanskim narodima, to je da srpski narod bude u zagrljaju nekoga ko će saplitati.Tačno je da je naša privreda najpotentnija, tačno je da smo mi kao narod kreativno najpotentniji na ovom prostoru, naravno ne potcenjujem druge narode, i oni imaju svoje prednosti, ali je tačno da je krajnje vreme da postavimo pitanje dokle više EU, pri pri čemu, razumem da je onaj ko je na vlasti ne može tako da kaže. Ja kao opozicioni poslanik radikalizujem to pitanje.Ali, ono što svi možemo da prihvatimo i što ponovo podsećam, jeste čuvena misao, advokata Gorana Petronijevića – dajte da te sve njihove zakone uslovimo članstvom u Evropsku uniji, da ih primenjujemo onog trenutka kada uđemo u Evropsku uniju, a ne da svoj Ustav menjamo na osnovu mišljenja Venecijanske komisije koja inače nije deo aparata Evropske Zahvaljujem.Završavamo krug replika sa gospodinom Vukom Mirčetićem.Izvolite. **Vuk Mirčetić** Zahvaljujem, predsedavajući.Jako je važno pomenuti da je stav Srbije i da Srbija apsolutno neće promeniti svoju politiku prema Evropskoj uniji, prema evropskim integracijama.Vi ste pomenuli da je ovo, kako ste rekli, utešna nagrada za Srbiju. Ja ne mogu da se saglasim sa vama, s obzirom na to da je samo u prethodnom periodu otvoreno četiri klastera. Dakle, pokazuje i Evropska unija da shvata napredak Republike Srbije i shvata sve ono što mi radimo i jednostavno, inicijativa je predsednika Aleksandra Vučića da se napravi inicijativa „Otvoreni Balkan“, ali ne samo to, nego da se nastavi i saradnja i sa istokom i sa zapadom.Evo, pogledali ste, ukoliko ste pratili medije, cena gasa je na najvišem mogućem nivou, na globalnom nivou, međutim u Srbiji predsednik Aleksandar Vučić i zbog svega onoga što je u prethodnom periodu radio i zbog dobre saradnje koju mi imamo sa Rusijom i predsednikom Putinom, mi imamo cenu gasa i cena gasa se neće menjati.Važno je pomenuti da je i zbog naše dobre saradnje i sa istokom i sa zapadom Srbija danas u stanju da se pohvali time da mi imamo na raspolaganju čak pet vakcina. Da mi nismo dobro sarađivali i sa istokom i sa zapadom u prethodnom periodu, mi te vakcine ne bismo ni imali. Zahvaljujem. **Radovan Tvrdišić** Zahvaljujem, gospodine Mirčetiću.Vraćamo se na listu.Narodni poslanik Aleksandar Mirković, ima reč.Izvolite. Hvala, predsedavajući.Poštovana ministarka, poštovani predstavnici ministarstava, poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, na samom početku želeo bih da se osvrnem i na ovaj krug diskusija i replika, ako to tako možemo da definišemo, i naravno da ću se saglasiti sa svojim kolegom, gospodinom Vukom Mirčetićem koji je u suštini razjasnio sve razjasnio sve zamerke koje smo ovde mogli da čujemo.Ali, neverovatno mi je da ljudi koji žive u našoj zemlji ne mogu da shvate da od inicijative „Otvoreni Balkan“ upravo Srbija ima najveće koristi i naš je najveći interes, kao najjača ekonomija i najveće tržište, nama je u interesu da taj projekat što više zaživi, ali se slažem sa vama da je neophodno da se uključe i još neke i još neke zemlje iz okruženja kako bi kao to jedinstveno tržište bili još atraktivniji za investicije, kako sa istoka tako i sa zapada, apsolutno se slažem sa vama.Takođe, ono što želim još da naglasim, znate, kada vodite politiku državnički i kada ste u poziciji u kojoj se sada nalazi Aleksandar Vučić, svojom nezavisnom politikom i odlučivanjem, samo vođenjem interesa građana Srbije ne možete da odbijete bilo koju investiciju.Mi smo zemlja koja je jako dugo propadala, venula, bila upropašćavana do 2012. godine i bili smo na rubu bankrota i nemamo taj luksuz da sada biramo ko će investirati u našu zemlju. Svako ko poštuje zakone naše zemlje, ko se čvrsto drži zakonskih propisa i regulativa je poželjan investitor.Mislim da oko tih stvari moramo biti jedinstveni, jer nije dobro da šaljemo poruku stranim investitorima da će da će neko kada dođe na vlast ili kada dođe do promene vlasti, neko te investitore blokirati, sabotirati ili šta više u krajnjem slučaju, kao što to kaže Dragan Đilas, oterati iz naše zemlje.Dakle, zemlje.Dakle, mi smo zemlja u kojoj je neophodno još više radnih mesta, investicija još više, jer na taj način samo možemo ojačati i našu ekonomiju, ali obezbediti bolje sutra svim građanima.Ono što takođe želim da istaknem, ta politika gde mi moramo da se odreknemo nečega ili nekoga je davana prošlost i mislim da su je političari najčešće koristili, iskorišćavali za sitno politikanstvo koje bi im u nekom trenutku obično pred izbore donelo koji poen više, odnosno koji glas više.Mislim da je ta politika jako neodgovorna, gde ćemo zarad nečijih srećnih ušiju, kako to narod kaže, slati opasne i otrovne političke strelice usmerene ka svakome samo da bi zadovoljili nekakav sitan politički interes.Politika politički interes.Politika SNS je vrlo jasna. Mi se nalazimo na evropskom putu, ali isto tako sarađujemo, imamo prijatelje i na istoku i na zapadu, i što bi rekli, i na severu i na jugu, jer je konačno danas Srbija u poziciji da bude nezavisna, da se u njoj pitaju samo građani Srbije i da oni odlučuju šta je to dobro za njih. Tako da najbolje odlučivanje će biti 3. aprila kada će građani jasno moći da se odluče kakvu to politiku žele, ali pre svega kakvu Srbiju žele u narednom periodu.Što se tiče samog seta zakona koji se danas nalazi pred nama, mislim da je ministar Siniša Mali izneo suštinu i ne može ni jedan zakon posmatrati nezavisno, svi su u vezi jedan sa drugim, ali ono što je njima zajedničko to je bolji život građana Srbije.Ne mogu nikako da svoje izlaganje počnem ili završim, a bez da se osvrnemo na to da je sve ovo posledica, i danas što imamo kao stabilnu ekonomiju i kao razvoj naše zemlje, jeste upravo rezultat one finansijske konsolidacije koju smo imali 2014. 2014. i 2015. godine kada su, priznaćemo svi, te bolne reforme koje je sprovodio današnji predsednik, Aleksandar Vučić, dovele do toga da danas imamo konačno jaku i stabilnu ekonomiju.Za ljude koji su zaboravili podsetiću vas da je naša zemlja u tom periodu bili pred bankrotom, da smo finansijski bukvalno bili bačeni na kolena i da je zemlja tada ličila na mesto, tačnije naše finansije, na mesto gde je zahvatao iz tog budžeta, iz te kase ko je kako stigao. Obično je taj novac završavao na privatnim računima i na računima privatnih firmi, dok je narod u to vreme ostajao bez posla i jedva sastavljao kraj sa krajem.Činjenica da je sve to istina pokazuje i podatak da je u to vreme zatvarano više hiljada fabrika, da je čak 500 hiljada ljudi ostalo na ulici. Takva vremena ne smeju više nikada da se ponove i jasna je politika SNS da se da se uvek i na svakom mestu i svakoga dana borimo za bolje sutra građana Srbije.Da smo na dobrom putu i da dobro stojimo u ostvarivanju tog plana pokazuje činjenica da je najveća stopa rasta u Evropi, da smo jedna od zemalja koja ima najveću stopu rasta u Evropi gde je taj rast izmeren od 7%. To jasno pokazuje koliko naša ekonomija raste iako se i mi kao i sve ostale zemlje u Evropi, pa i u svetu suočavamo sa ovom korona krizom.Takođe, ono što je jako bitno naglasiti da te 2020. godine kada su sve ekonomije se bukvalno u Evropi slamale, Srbija je ostala stabilna, ostala je jaka i naša ekonomija je zabeležila jedan od najmanjih padova, dakle 0,9% u celoj Evropi. Tu se moglo videti koliko su naše mere koje smo tada sprovodili, ali koliko i odgovorna politika dovodi do jačanja naše ekonomije čak i u toj kriznoj 2020. godini.U prilog tome govori i podatak da su zemlje širom Evrope povećavale nezaposlenost, kada kažem povećavale, nisu svesno, već je priroda ekonomije takva, dakle ljudi su ostajali bez posla dok se u našoj zemlji nastavljene investicije, pa smo tako te godine otvorili više od 60 hiljada radnih mesta.Složiću se sa nekim od govornika koji je diskutovao pre mene, neće niko da investira u zemlju u kojoj nema jake i stabilne situacije, ali pre svega neće niko investirati tamo gde država ne stoji iza svakog projekta kao garant svega što država svojim zakonima propisuje, ali pre svega omogućava.Zato su i putevi, pruge, brze saobraćajnice nešto što je nama neophodno da bismo se ubrzano razvijali, da bi privukli još veći broj stranih investicija koji će zaposliti građane u našoj zemlji, ali i garantovati svetliju budućnost svim onim generacijama koje dolaze.Takođe, jako je bitno naglasiti da u prvih deset meseci ove godine imali smo čak tri milijarde i 140 miliona evra direktnih stranih investicija, nešto što je do pre možda pet ili šest godina bilo nezamislivo i nešto što je sada postala postala normalnost. Vidite i da se ne pravi nikakva fama, niti nažalost mediji o tome izveštavaju što više objektivno, jer je postalo normalno da predsednik Aleksandar Vučić negde otvori fabriku ili postavi kamen temeljac. temeljac. Ja kao deo SNS ponosan sam na to, jer smo došli u situaciju da je normalno da nam se na nedeljnom nivou otvaraju fabrike.Složićete se da je to bilo nezamislivo u nekom ranijem periodu, ali da smo imali paradoks gde je bilo nažalost normalno da nam se na nedeljnom nivou gase gase fabrike i da na stotine hiljada ljudi ostaje bez posla. To smo bili u prilici da proživljavamo u periodu vlasti režima DS ili onih ljudi koji danas predstavljaju sebe kao nekakvu alternativu, a oličeni su imenima Dragana Đilasa, Borisa Tadića, Vuka Jeremića i ostalih.Paralelno sa tim, naša ekonomija se razvijala i jačala je i konkretno što se tiče plata i minimalnih zarada, radi građana Srbije želim samo da naglasim, i to je kolega Mirčetić jasno istakao, dakle, u nekom periodu do 2012, 2013. godine prosečna plata je bila oko 300, 330 evra, a mi imamo sada tendenciju da ona bude i preko 600 evra. To je samo još jedan od garanata da će ono što obeća predsednik Srbije Aleksandar Vučić i SNS jeste onaj program „2025“, znate i sami kolike su tada predviđene bile plate u visini od 900 evra i prosečna penzija kolika će biti. Ali ovo samo naglašavam uz prostog razloga što želim da građani Srbije kroz ove primere koliko politika SNS, a pre svega predsednika Aleksandra Vučića znači dato obećanje – ispunjeno obećanje. Takvih primera imamo mnogo. Mislim da ovo o čemu danas raspravljamo govori u prilog tome.Znate, kada govorimo o infrastrukturi, nezamislivo je bilo do 2012. ili 2013. godine da pričamo da se radi 10 magistralnih puteva ili da se u Beogradu renovira 10 ulica, a danas imamo situaciju da se radi i gradi 10 auto-puteva, i to je nešto što u jednom jako kratkom primeru pokazuje gde je Srbija danas, a gde je Srbija bila do te neke 2012. ili 2013. godine.Ono što je za mene posebno interesantno jeste nešto što se desilo juče i što vidim da danas određeni mediji pod kontrolom Dragana Đilasa prenose kao glavnu vest jeste nastup tog čoveka koji je i dalje odbornik u Skupštini grada Beograda, a koji juče izneo neke frapantne ne znam odakle je došlo do njih, ali zabrinjavajuće je što na tom primeru možete videti kako ljudi danas doživljavaju politiku, a podržavaju Dragana Đilasa ili su njegovi funkcioneri.Naime, juče smo bili u prilici na Skupštini grada da usvojimo budžet koji je istorijski i ovo pričam samo iz prostog razloga što Dragan Đilas uporno izbegava odgovornost za sve ono što je činila DS do 2013. godine. Izbegava tu odgovornost pričama da je on bio samo gradonačelnik i da nije mogao da utiče ni na šta. Konkretnim primerima danas želim da objasnim građanima Srbije da ono što je radio u Beogradu namerava da radi i na nivou Srbije, samo ako mu se ukaže prilika.Čuli smo, naime, da je on nezadovoljan kako je budžet grada Beograda raspoređen, ali samo ću građanima objasniti da je budžet grada Beograda od milijardu i 365 miliona evra najveći budžet u istoriji grada Beograda. Dok nam je Dragan Đilas odlazeći sa vlati ostavio dug od milijardu i 200 miliona evra duga. Podatak koliko se danas rukovodi dobro finansijama grada Beograda, kao i finansijama Republike Srbije pokazuje i podatak da je dug sveden od tih milijardu i 200 miliona evra na svega 280 miliona. Dakle, paralelno što se razvija Beograd i što se obezbeđuje dodatni novac za nove projekte, za nove infrastrukturne projekte i razvijanje svakog dela grada Beograda, uspešno se vraćaju njegovi dugovi.Druga stavka koja je posebno iziritirala građane tiče se vrtića i tiče se investicija u naše najmlađe sugrađane. Kaže čovek da nijedan novi vrtić nije izgrađen, iako je to katastrofalna laž, u Beogradu će do 2023. godine biti izgrađeno sve ukupno negde oko 25 novih vrtića, ali podatak koji dodatno objašnjava koliki je nemar bio u gradu Beogradu u tom periodu je činjenica da nas je tada gradska vlast koju je predvodio Dragan Đilas oštetila 15.000 porodica duplo im naplaćujući vrtiće. Na taj način je oštetio te porodice i te porodice su, naravno, tužile grad Beograd i na konto tih tužbi ova gradska vlast je do sada vratila skoro četiri milijarde dinara, to vam je negde oko 34-35 miliona evra, što vam u prevodu znači dodatnih između 15 i 20 novih vrtića. Samo se postavlja pitanje dokle ide to licemerje Dragana Đilasa, kada čovek koji je kada je bio u prilici, ako ćemo to posmatrati na ovom mikronivou, odnosno gradu Beogradu, ako već neće da preuzme odgovornost za celu Republiku Srbiju i režim DS, mogao nešto da uradi, a sve je uradio nasuprot interesima građana Beograda.Takođe, posebno što je ostavilo gorak ukus svima nama jeste da je prozvao i ovu gradsku vlast, ali isto tako i republičku vlast da nemaju da se pohvale nekakvim rezultatima i novim projektima, a pazite sad, dok je on bio gradonačelnik, eto, on je baš u ovom periodu u jednoj novogodišnjoj večeri otvorio Most na Adi. O tom Mostu na Adi i koliko je tu para oprano mislim da smo više puta govorili. Ne želim više da se osvrćem na to, već želim da nadležne institucije obavljaju svoj posao i neću trošiti mnogo vremena na to, ali ću samo građanima Srbije objasniti kako to Dragan Đilas zamišlja.Naime, radi lične promocije svoje i zbog nedostatka bilo kakvog projekta kojim bi se podičio, da je otvoren, uspešno realizovan, histerično i na silu je želeo da se taj most otvori u novogodišnjoj noći, dakle, novogodišnje veče da počne sa otvaranjem novog mosta. I građane Beograda, ali i građane Srbije to njegovo otvaranje mosta je koštalo devet miliona evra. Devet miliona evra su građani platili njegovu šetnju, kako on sam kaže, nije bilo ništa svečano, samo smo prošetali. Devet miliona evra je koštalo to da se Dragan Đilas slika na tom mostu, uz onaj silni vatromet i da ga otvore u novogodišnjoj večeri, iako nije imao nijednu jedinu dozvolu, nijedan jedini papir da se taj most pusti u korišćenje.I za sam kraj, poštovani građani Beograda, ali pre svega cele Srbije, ovi zakoni koji se danas nalaze pred nama garancija su da i u narednom periodu politika SNS i Aleksandra Vučića je jedina ona politika koja garantuje da će se naša zemlja razvijati i da će svaki deo naše zemlje dobiti onakav tretman onakav kakav zaslužuje i da ćemo i u narednom periodu moći da se ponosimo i novim putevima, novim prugama, ali isto tako i novim investicijama koji će zaposliti naše ljude i koje će obezbediti bolje sutra za sve naše građane.Zato bih pozvao sve narodne poslanike da, naravno, podrže ovaj set zakona, ali isto tako i građane, pošto ne znam da li ću stići da se obratim još koji put u ovoj godini, pozvao bih pre svega građane Srbije da 3. aprila kada budu izlazili na birališta se rukovode tim glasačkim listićima onako kako se rukovode budžetom svoje kuće i da taj glasački listić posmatraju baš na taj način, jer ako to budu učinili, ja sam uveren da će politika SNS, koju pre svega trasira predsednik Aleksandar Vučić, još jednom pobediti, jer građani žele pre svega rezultate, ispunjena obećanja, ali i viziju i baš sve ono jedino što garantuje SNS i Aleksandar Vučić. želim mnogo zdravlja i uspeha svima i još mnogo ovako dobrih zakona za sve nas, za svu našu decu i generacije koje dolaze. Hvala vam. Živela Srbija!

pred nama je danas set važnih zakona iz oblasti finansija i privrede. Na samom početku želim da istaknem da će poslanička grupa Socijaldemokratske partije Srbije podržati sve ove zakone jer se tiču podrške privredi i građanima.U građanima.U svom izlaganju osvrnuću se na Predlog zakona o izmeni i dopuni druge garantne šeme, kao mere podrške i pomoći privredi. Država Srbija je na samom početku pandemije vrlo brzo i odgovorno reagovala odlučivši da pomogne građanima i privredi da što lakše prebrode posledice pandemija korona virusa. Ta pomoć nastavila se tokom najveće zdravstvene krize i traje i danas.Mi smo još u aprilu 2020. godine, na samom početku pandemije, usvojili Zakon o utvrđivanju garantne šeme, kao meru podrške privredi za ublažavanje posledica izazvanih kovidom-19. Ove godine u aprilu mesecu doneli smo Zakon o utvrđivanju druge garantne šeme, kao mere dodatne podrške, kada se Republika Srbija obavezala da kao garant izmiri potraživanja banaka, nastala po osnovu odobrenih kredita za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava za kreditiranje privrede zbog produženog negativnog uticaja pandemije na privredu. Ova šema iza koje stoji država kao garant podrazumeva podsticaj bankama da daju podršku preduzećima u vidu kredita, a da za deo tih odobrenih sredstava garantuje država.Izmenama i dopunama Zakona o drugoj garantnoj šemi koje su danas pred Narodnom skupštinom predviđen je izuzetak u pogledu mogućnost garantovanja države Srbije za kredite koji mogu biti odobreni preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima koja posluju u sektorima putničkog transporta, ugostiteljstva, turističkih agencija i delu hotelijerstva, i to hotelima koji se nalaze u gradovima, jer su oni mnogo više pogođeni krizom u odnosu na hotele koji se nalaze u banjama i na planinama. Država je ovde prepoznala sektore i delatnosti koji su direktno povezani sa epidemiološkim rizicima i naročito pogođeni krizom, a u kojima radi relativno veliki broj ljudi.Prema ljudi.Prema svim pokazateljima najveći udar krize osetili su zaposleni u turizmu, ugostiteljstvu, kao i prevoznici i tim sektorima je pomoć zaista i dalje neophodna. Da bi dobila garanciju države ova preduzeća moraju prethodno u celosti da izmire obaveze po kreditima odobrenim u skladu sa prvom garantnom šemom i to je logično. Krediti dobijeni na ovaj način mogu se koristiti za refinansiranje i prevremenu otplatu nedospelih rata postojećih kredita za likvidnost i obrtna sredstava. Rok otplate je 60 meseci i to je povoljno.Ovo je odličan mehanizam podrške države, jer garancije Republike Srbije za kredite koje banke odobravaju privredi podstiču i ubrzavaju kreditne aktivnosti, a preduzećima omogućavaju da očuvaju likvidnost, da budu solventne i da mogu da nastave da žive i posluju, da bi u što bližoj budućnosti mogla sama da finansiraju svoj rast i razvoj. Takođe ovo je važno i zbog očuvanja radnih mesta.Ovde mesta.Ovde želim da istaknem još jedan vid pomoći države da bi se ublažile posledice koje je pandemija korona virusa ostavila na sektore turizam i ugostiteljstvo, a to su subvencije po osnovu korišćenja vaučera za usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima. U Predlogu budžeta za 2022. godinu država je opredelila sredstva za 100.000 vaučera od po 5.000 dinara. Ovih dana ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija uputila je poziv ugostiteljima da se prijave za ovu vrstu subvencija.Za kraj svakako, kao još jedan vid obzira prema ugostiteljima, o kome treba razmisliti, je da bi Krizni štab trebalo da uradi analizu efekata uvođenja kovid propusnica od 20 časova u ugostiteljskim objektima koja je u Srbiji na snazi od 8. novembra. Ovde ne polemišem o značaju vakcina, moram da istaknem da se apsolutno zalažem za vakcinaciju, da sam primila sve tri doze, ali da se vratim na kovid propusnice.Ovde treba posebno analizirati da li tih dva sata razlike između 20 i 22 časa od kada je do 8. novembra trebala kovid propusnica prave razliku zdravstvenoj bezbednosti građana, jer bi tih dva sata, naravno pod uslovom da ne ugrožavaju zdravlje ljudi, bilo od velike koristi za ugostitelje, odnosno za njihovo održivo poslovanje. Uvođenje kovid propusnica je svakako bila dobra podsticajna mera koja je doprinela vakcinaciji većeg broja ljudi i Krizni štab bi trebalo da analizira i javnosti predstavi i rezultate tih mera i predloge daljih koraka. Sve ovo je važno kako zbog zdravstvene bezbednosti i zdravlja stanovništva, tako i zbog ekonomske i privredne aktivnosti naše zemlje.U danu za glasanje poslanička grupa SDPS će, kao što sam na kao što sam na početku rekla, podržati kako ovaj, tako i ostale zakone koji su na dnevnom redu današnjeg zasedanja. Zahvaljujem. **Radovan Tvrdišić** Reč ima dr Nina Pavićević. Izvolite. Zahvaljujem predsedavajući, uvažena ministarka sa saradnicima, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, zamenica šefa poslaničke grupe SPS je govorila o skoro svim zakonima koji su na dnevnom redu, a ja ću se ukratko osvrnuti na Predlog zakona o zaštiti intelektualne svojine.Vreme u kome živimo karakteriše povećanje tempa promena u svim domenima života i rada. Kao što znamo promene u svetu koje veoma utiču na nas najvećim delom ne zavise od nas samih i mi ih ne možemo zaustaviti. Naravno, sve te promene donose sa sobom i probleme, bez obzira da li ih mi prevashodno opažamo kao šanse ili poteškoće, jer i najizazovnija šansa postaje problem koji trebamo rešavati čim sebi postavimo pitanje kako da iskoristimo šansu koja nam se ukazala, a da ona bude i ostane samo naša svojina.Republika Srbija ima veliki potencijal da stane u red zemalja EU kada je reč o zaštiti intelektualne svojine. Paralelno sa našim institucijama i donošenjem novih izmena i zakona moramo izgrađivati i svest ljudi o samom značaju intelektualne svojine zbog toga danas i govorimo o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine, jer većina zakona o intelektualnoj svojini je skori ista u svim zemljama samo se razlikuje u pojedinim detaljima.Republika detaljima.Republika Srbija je zemlja relativno duge tradicije, pravne zaštite intelektualne svojine, jer je bila jedna od 11 država, utemeljivača Pariske konvencije za zaštitu intelektualne svojine, još 1883. godine.

osnovni razlog za izmene i dopune zakona ima upravo prenošenje nadležnosti utvrđivanja postojanja povrede prava intelektualne svojine, a naročito pravo na računarske programe, softvere i baze podataka, kao i sporedne aktivnosti poreske uprave. Dakle, radi se samo o prenošenju nadležnosti na Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.Imajući u vidu da postojeća aplikacija nije ažurirana od početka pripreme, kao i na veliki broj softvera, unapređenje postojeće aplikacije bi se izvršilo nakon obezbeđivanja sredstava u budžetu 2023. godine. S obzirom na to da je ministar Mali već objasnio koje su izmene i dopune zakona, samo ću podsetiti da je intelektualna svojina jedna civilizacijska tekovina, nastala kao kao rezultat kreativnih ljudi kao što su pisci, kompozitori, pronalazači, koji se bave stvaralačkim radom i koji prosto moraju biti nadređeni za taj rad, ali da se rezultat njihovog rada štiti normama intelektualne svojine.Danas je intelektualna svojina razvijena u jednu široku kompleksnu oblast, oblast prava na kojoj počivaju čitave svetske industrije. Ceo ovaj sistem je upravo zamišljen da bi stimulisao stvaralaštvo, istraživanje i razvoj. U procesu u kome se inovacije i ideje pretvaraju u stvarnost, istraživački rad i razvoj intelektualne svojina ima presudnu važnost. Svaki autor ima pravo da uživa u benefitima svog rada, u stvaranju inovacija, odnosno u konačnom uspehu, što znači da svako treba da ima apsolutno pravo da odlučuje ko, kako i na koji način može da koristi njegovu intelektualnu svojinu.Kao vrsta nematerijalnog ulaganja u biznis, intelektualna svojina obuhvata sve naše ideje, izume, tvorevine i poslovne tajne koje daju prednost u odnosu na konkurenciju na tržištu. Sami smo svedoci i često čujemo da kršenje intelektualne svojine nije samo zločin bez posledica, jer se sa krivotvorenjem i piraterijom susrećemo vrlo često što može da naruši ugled naše zemlje, kao pravne države.Adekvatna zaštita intelektualne svojine je ključan preduslov ekonomskog razvoja naše zemlje, ali dokaz i posvećenosti Republike Srbije pristupanju EU. Kada se okrenemo iza sebe, sve ono što vidimo je nekada bila ideja, a sada je stvarnost. Budućnost nam nudi neke nove tokove, a mi smo tu da se sa njima hvatamo u koštac. Danas su to vrhunsko unapređeni softveri koji imaju za cilj brže i efikasnije poslovanje. Zato je naš zadatak da se za oblasti intelektualne svojine uspostave pravila koja se moraju poštovati.Vlada Republike Srbije i svi mi radimo na tome da se jasno definišu granice dozvoljenog i savesnog postupanja u ovoj oblasti. Usvajanjem ovih izmena i dopuna zakona dokazujemo da smo zemlja otvorena za uvođenje visokih standarda zaštita intelektualne svojine jer je Srbija i do sada implementirali veliki broj međunarodnih konvencija iz ovih oblasti.Na kraju, složićete se da zaštita intelektualne svojine ne štiti samo nečiju intelektualnu svojinu već da ona vredi onoliko koliko doprinosi boljem standardu i životu ljudi, odnosno čitavom društvu. S toga će poslanička grupa SPS u danu za glasanje podržati sve predloge zakona.

ministarka, uvažene kolege, građani Srbije, ja sam Milija Miletić, dolazim iz Svrljiga, to je najlepša opština u Srbiji koja se nalazi pored grada Niša, a to je najlepši grad u Srbiji. Inače, ovde u Skupštini predstavljam Ujedinjenu seljačku stranku, a izabran sam sa liste Aleksandar Vučić – Za našu decu, gde zajedno sa svojim kolegama u svakom trenutku smo spremni da pomognemo svakome. Za skupštinskom govornicom uvek sam iznosio probleme malih sredina onih ljudi koji žive na selu i od sela, opštine koje su u statusu nerazvijenih, demografski ugroženih, opština koje se nalaze na jugoistoku Srbije.Inače, Srbije.Inače, set ovih zakona koji je veoma bitan za naše finansijsko tržište, na tržište kapitala, ovo su za nas veoma bitni zakoni kojim ćemo pospešiti proizvodnju, prirodu, upošljavanje i što manje troškova za naše privredne subjekte.Svi ovi predlozi zakona koji su na današnjem dnevnom redu su veoma bitni zakoni koji će u narednom periodu, u narednim godinama omogućiti da naša Srbija ide brže, jače, uspešnije, gde ćemo sigurno imati mogućnost da u okviru ove pandemije koja je stvarno veoma teška, gde naša zemlja Srbija se stvarno izuzetno dobro bori zahvaljujući prvo našem predsedniku Aleksandru Vučiću koji svojom snagom, svojom energijom radi za sve nas, pomaže, ide napred.Mi ga pratimo, normalno, i nadležno Ministarstvo zdravlja koje je veoma aktivno, koje svojim potezima stavlja akcenat na vakcinaciju i tu su i sva ostala ministarstva, među kojima jeste Ministarstvo finansija koje je veoma ekspeditivno, radno, na čelu sa našim Sinišom Malim i Ministarstvo privrede koje vi vodite uvažena ministarka, koje se sad u ovoj teškoj situaciji pokazalo da radi na najbolji način, gde sada donosimo određene zakone, kojim se pospešuje privreda i upošljavanje i u ovoj teškoj situaciji, konkretno za ta mala preduzeća, za te male privredne privredne subjekte, gde oni mogu nastaviti i u narednom periodu da koriste sredstva, povoljne kredite, bespovratna sredstva kojim će moći da isplivaju i da sačuvaju sebi svoj posao, da sačuvaju radna mesta i na taj način da se obezbedi bolja budućnost, sigurnija budućnost za sve nas.Mene, kao čoveka, koji živi u Svrljigu, koji živi zajedno sa mojim žiteljima, sarađujem i sa drugim opštinama, gde kod nas u takvim sredinama kao što su Svrljig, Bela Palanka, Gadžin Han, Kuršumlija, veliki broj takvih opština na jugoistoku Srbije, otvoreno je dosta novih privrednih subjekata.Kod nas očekujem da ćemo u toku naredne godine imati mogućnost da dođu određeni privredni subjekti koji će otvoriti nove pogone, gde će nadležno ministarstvo koje vi vodite, nastaviti i pomagati tim ljudima, da u saradnji sa vašim ministarstvom, a u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije da se dobiju sredstva i upošljavanjem u takvim sredinama, svako radno mesto znači opstanak te opštine i te sredine, i ja mislim sa ove govornice se uvek o tome govori.Siguran sam da

zakone.Mislim da su to zakoni koji daju bolje uslove za privređivanje i još jednom hvala vama i očekujem dolazak vaš u opštinu Svrljig, gde ćemo svi zajedno iznaći mogućnosti da uposlimo još nekog čoveka i da obezbedimo bolje uslove za ostale privrednike.Hvala još jednom, i zahvaljujem se u ime moje i svih građana na jugoistoku Srbije, jer znam da naš predsednik radi samo za dobrobit ove Zahvaljujem, gospođa ministarka ima reč. Atanasković** Samim uvodom, poštovani poslaniče, kada ste rekli da ste iz najlepšeg grada Srbije, ja sam pretpostavila šta će da bude završnica,

Zahvaljujem uvaženi predsedavajući, gospođo ministarko, koleginice i kolege, pa šta reći. Ovaj set zakona nam govori da je Srbija na pravom putu, i da sa ovim setom zakona pratimo onaj pravac koji je zacrtan 2014. godine, Srbija 2025. ispunjenje agende, ciljevi iz agende Srbija 2025.Ne treba mnogo širiti priču o predloženim zakonima, jer Siniša Mali, ministar je dosta rekao, kao i kolega Mirković, i ja ću to malo plastičnije objasniti.Ne može niko zaustaviti Srbiju na tom putu, je sprečiti, kao što je nisu sprečili kada smo gradili auto put Miloš Veliki, sa onim Starim hrastom i sa pričom o zapisima, sa raznoraznim mahinacijama, kao što je sada ova, nazovi tviter opozicija. Znači, deo opozicije, ograđujem se, koja se bavi samim sobom, koja je bezidejna, koja nema ideja, nema rešenja, ima jednu jedinu, da se obogate, da napune džepove i ako mogu da unište nešto što su uništavali godinama, a to je jedno ogromno akcionarsko preduzeće Telekom Srbija, koje je najzad stao na prave noge, i ide pravim putem.Pokušavali su raznoraznim mahinacijama i sprečavanjem da opstane samo jedan monopolista, a to je bio SBB, tada, da ne pričam o Junajted medija grupi, da obesmisle telekomunikacionog giganta i nisu uspeli u tome hvala Bogu da nisu uspeli.Mislim da su mnogo nervozni, upravo zbog toga jer im ponestaje novca, jer biti monopolista na ovom velikom tržištu, mnogo znači, Telekom Srbija, em nije monopolista, em se širi i pored Republika Srpska, Crna Gora, otvorili smo svoju ćerku firmu i u republici Makedoniji, i bićemo regionalni lideri, što jeste zacrtan cilj.Ono cilj.Ono što mene mnogo više naslanja na ove predložene zakone, to je ono što sam pomenuo, auto put Miloš Veliki. Svakog dana ja putujem tim putem srećan sam kada vidim onako veliki broj automobila i kamiona. Šta to govori? Govori da ne samo putujemo, ne samo da se bavimo transportom, nego da nam radi industrija, da radi naša privreda, jer čim se nešto proizvodi, ono može i da se vozi.Sećam

to je Moravski koridor, išao sam poslom, odnosno Odbor za finansije je imao sednicu u Vranju i mogu vam reći da sam oduševljen, ne samo onako kako se to radi od Kraljeva prema prema Čačku, nego i od Trstenika prema Kruševcu, već do Pojata tamo. Znači, danonoćno, 24 časa, pada sneg, pada kiša, radi se.Ono što je opet moja slika, koja govori da privreda radi, da idemo u pravom smeru, to je ono kada sam se vraćao iz Vranja, pogodio sam termin negde od 15 do 16 sati, između Kruševca i Kraljeva. Verujte da nigde nisam mogao da pređem jer su kola bila jedna u druga. Šta to govori? Pa nisu ljudi pošli u Kraljevo, u Matarušku banju, da prođu i Trstenik i Vrnjačku banju.To govori da svi rade od Kruševca pa do Kraljeva, negde mali pogon, negde veliki, negde je to Petoletka, negde je to Leoni, negde je onaj

to jedini cilj. Cilj je da budemo na nivou razvijenih evropskih zemalja, da pobegnemo iz ovog, stalno pominjanog balkanskog blata. Mi smo bili Evropa uvek, i bili smo branik Evropi, od najezde raznoraznih osvajača i zavojevača.Ne mogu, a opet ću pomenuti opozicionari, da jedno, samo jedno ne mogu da izbrišu, ova era pamtiće se kao era Aleksandra Vučića, i sve ovo što je urađeno od kako je Aleksandar Vučić na vlasti, i kako je SNS, sa svojim koalicionim partnerima, biće zapamćeno, ostaće, niko ne može da nam odnese ni mostove, ni tunele, ni nove fabrike, posebno ne mogu oni koji 2000. godine zatvorili sve ono.Vi odlično znate šta je radilo, dole kod nas, kada kažem, počev od Trstenika, Kruševca i Kraljeva i koji su to bili metaloprerađivači, i koja je to bila teška industrija.Sve su uspeli da unište, da obesmisle, da prodaju i sada nama pričaju nekakve priče. Ljudi, bavite se tviterom, bavite se sami sobom, a ova Srbija će ići napred, Aleksandar Vučić će biti na čelu Srbije i dalje, dugo, sasvim normalno, jer jednog dana SNS neće biti na vlasti, sve se menja i sve je smenjivo i promenljivo na ovom svetu. ovaj pravac i ovaj put niko više neće moći da zaustavi.Pošto ima dosta kolega, a mi imamo vrlo malo vremena, ja bih mogao da pričam još 15 minuta. Ovde ću se zahvaliti i iskoristiću trenutak, kao što je iskoristio i kolega Mirković, s obzirom da verovatno neću govoriti do kraja godine, da svim našim sugrađanima poželim, pre svega, dobro zdravlje, posao i napredak, za sve ostalo lako ćemo.Hvala.

moram da kažem, Mileta me uvek asocira. Dolazim iz najlepše opštine u Srbiji, a to je sigurno Kladovo. Tako i vi obratite, ispred ministar dosta pažnje ka Kladovu i ka celoj toj regiji Timočkoj.Danas je na dnevnom redu Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju. Naime, reč je o veoma važnom i sistemskom zakonu koji smo usvojili u aprilu ove godine.Ovaj zakon je veoma značajan zbog toga što se njime u potpunosti menja način funkcionisanja naše privrede, po ugledu na digitalizaciju i digitalne fakture kakve već postoje u zemljama Evropske unije.Digitalizacija je prisutna u gotovo svim sferama života i privrede. Najprostije rečeno digitalizacija je primaran način čuvanja dokumenata u obliku pogodnom za prenos i obradu na računaru. Korišćenje novih tehnologija ubrzava sve procese i procedure, a doprinosi i transparentnosti i većoj pravnoj sigurnosti.Kada su konkretno u pitanju elektronske fakture kojima će se zameniti klasične fakture u papirnatoj formi, one će doprineti jedinstvenoj kontroli obračunavanja PDV, što je za državu veoma važno.Sistem elektronskih faktura biće u potpunosti besplatan, a suštinski rezultat jeste ostvarenje uštede u pogledu vremena i novca. Ovaj trend digitalizacije promeniće u velikoj meri način poslovanja, kao i samu ekonomiju.Inače, zakon predviđa postepeno, odnosno fazno uvođenje elektronskih faktura u sistem, što je uvek pozitivno pri donošenju svih zakona, sve novine da se unose postepeno.Usvajanjem postepeno.Usvajanjem ovog zakona, elektronsko fakturisanje postala je obaveza za sve transakcije koje se odvijaju između subjekata javnog sektora, između subjekata javnog i privatnog sektora, a odnosi se i na sve subjekte privatnog sektora, osim privatnika koji su obveznici poreza na dohodak od samostalne delatnosti i obveznika poreza na dobit pravnih lica koji su svrstani u kategoriju dobrovoljnih korisnika elektronskog fakturisanja.Ono što je takođe važno reći to je da Zakon o elektronskoj fakturi prati jedan od strateških ciljeva i opredeljenje ove kao i prethodne Vlade Republike Srbije, a to je sveukupna digitalizacija, i na tom putu smo puno postigli. To mora da se prizna.Uspostavili smo Centralni registar stanovništva u skladu sa Zakonom o Centralnom registru stanovništva koji ima za cilj uspostavljanje jedinstvene, centralizovane i pouzdane državne baze podataka o stanovništvu Republike Srbije u elektronskom obliku, zatim Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, Centralni registar faktura koji je i uspostavljen Zakonom o elektronskom fakturisanju.Izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju o kojima danas govorimo odnose se, pre svega na pomeranje i usklađivanje rokova, jer je potrebno uskladiti i rok u kome prestaju da važe određene odredbe Zakona o rokovima, izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, kao i odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima, izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.Moja uvažena koleginica Snežana Paunović, kao ovlašćena govorila je o Zakonu o tržištu kapitala, a ja bih samo dodao da očekujemo razvoj tog tržišta sa dolaskom još većih stranih investicija.Ali isto tako, mi u ovom trenutku možemo da se pohvalimo i time da je Srbija 16. novembra ove godine emitovala prvu zelenu obveznicu namenjenu isključivo finansiranju ekoloških prihvatljivih projekata. Tako je Srbija postala jedina zemlja u Evropi koja je van EU, jedina zemlja na Balkanu koja je sprovela emisija zelenih obveznica.Na dnevnom redu danas imamo i Sporazum između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za projektni zajam – Univerzitetska infrastruktura. Mislim da je ovo veoma značajno za našu budućnost i budućnost mladih generacija koje će se stručno obrazovati.Za Srbiju je izuzetno važna saradnja sa Razvojnom bankom Saveta Evrope, sa kojom se sprovode projekti u oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, energetske efikasnosti.Do sada su usvojeni brojni sporazumi i uspešna saradnja poput projekata izgradnje Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2 u Beogradu, projekti Univerzitetska infrastruktura i Studentsko stanovanje, čiji su ciljevi poboljšanje pristupa univerzitetskom obrazovanju u Srbiji, kao i projekat snabdevanje vodom i prečišćavanje otpadnih voda.Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu odobreno je zaduživanje kod Banke za razvoj Saveta Evrope, za sprovođenje projekata unapređenje univerzitetskog obrazovanja u iznosu od 95 miliona evra, a koji se odnosi za projekat zajam - univerzitetska infrastruktura.Potvrđivanjem infrastruktura.Potvrđivanjem ovog Sporazuma ostvaruju se određeni opšti, ali i brojni pojedinačni ciljevi. Najvažniji opšti cilj bio bi poboljšanje i jačanje kapaciteta univerzitetskog obrazovanja kroz kapitalna ulaganja, univerzitetsku infrastrukturu državnih univerziteta u Republici Srbiji.Najvažniji posebni ciljevi projekta odnose se na izgradnju, dogradnju i opremanje državnih univerzitetskih objekata, uključujući izgradnju novih zgrada i rekonstrukciju postojećih objekata. Projekat obuhvata šest potprojekta za objekte, orijentacione površine od oko 90.600 metara.Poboljšanje kvaliteta u obrazovanju i uslova za učenje za više od 13.000 studenata, primenu savremenih standarda održive izgradnje i rada univerzitetskih centara Republike Srbije, rehabilitaciju postojećih objekata radi poboljšanja sigurnosti i energetske efikasnosti i racionalizaciju operativnih troškova.Iz zajma Banke finansiraju se radovi, oprema i određene usluge dok Republika Srbija finansira određene usluge, građevinske dozvole, administrativne takse, komunalnu infrastrukturu i zemljište, kao i druge nenovčane doprinose.Univerzitet u Beogradu datira sa početka 19. veka, od 1808. godine, kada je Dositej Obradović osnovao Veliku školu. Formalno je Univerzitet osnovan 27. februara 1905. godine, čime je prvi srpski Univerzitet dobio autonomiju, a kada se u njegovom sastavu nalazilo tri fakulteta, Filozofski, Pravni i Tehnički fakultet.Univerzitet u Beogradu u svom sastavu ima 31. fakultet, organizacionih u četiri grupacije fakulteta, društveno-humanističkih nauka, medicinskih nauka, prirodno matematičkih nauka, i tehničko-tehnoloških nauka, jedanaest instituta.Univerzitetske biblioteke i osam centara, studentima su na raspolaganju čitaonice, sportske sale, teretane, klubovi, prodavnice, tereni, portirnice, blagajne, magacini, perionice, TV sale, info-kiosci.Na Beogradskom univerzitetu se danas školuje preko 85.000 studenata, na oko 150 programa osnovnih studija, kao i više od 1.700 postdiplomaca.U školskoj 2020/2021 godini, na svim visokoškolskim ustanovama i na svim nivoima studija u Republici Srbiji upisano je 241.605 studenata. U kalendarskoj 2020. godini u Republici Srbiji na svim visokoškolskim ustanovama i na svim nivoima studija diplomiralo je 41.331 student. U 14 studentskih domova u Beogradu, smešteno je oko 12.000 studenata, čije školovanje pokriva budžet Republike Srbije.Dakle, Srbije.Dakle, svi ovi podaci govore o opredeljenju naše države da unapredi univerzitetsko obrazovanje i uslove studiranja na državnim univerzitetima.Ova infrastrukturna investicija potvrđuje brigu države o mladima i njihovom obrazovanju, što je šire posmatrano osnaživanje Srbije kao društva znanja, odnosno društva sa većim procentom visokoobrazovanih ljudi čija znanja treba da se ugrađuju u napredak zemlje.Ovaj projektni zajam prati i ciljeve strategije razvoja, obrazovanja i vaspitanja do 2030. godine. Krovni cilj je da se obezbedi kvalitetno obrazovanje za postizanje punog potencijala svakog učenika u obrazovnom procesu, odnosno svakog deteta mlade i odrasle osobe u Republici Srbiji.Poboljšanje studenskog standarda kroz unapređenje univerzitetske infrastrukture, svakako će olakšati mladim postizanje najboljih rezultata studiranja.Mi u mlade verujemo, oni su budućnost i zato znamo da investicije u mlade i njihova znanja je najbolja investicija svakog društva.Politički odnosi Republike Srbije i Kraljevine Kambodže su veoma dobri sa razvijenom saradnjom između dve zemlje. Predlog ovog Sporazuma potpisuje 2016. godine tadašnji ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.Ono što je takođe veoma važno je to da Kambodža nije priznala nezavisnost Kosova i veoma smo im zahvalni na njihovom principijelnom stavu. Zahvalni smo im i na dolasku na jubilarni samit Pokreta nesvrstanih, koji je pre nešto više od dva meseca održan u Beogradu i na kojem su se okupili predstavnici više od stotinu država sveta.Racionalno otvaranje zemlje putem ukidanja viza i opšte vizne liberalizacije sa ostalim zemljama sveta, kao što je danas slučaj sa Kambodžom, a odnosi se konkretno na nosioce diplomatskih i službenih pasoša, veoma je značajno za međunarodni ugled Srbije i njene političke i ekonomske interese.Ponekad, kao građani, znamo da se upitamo i pomenemo neke od zemalja u smislu više od šale, pri tom zaboravljajući da svaka zemlja ima jedinstven glas u UN, kao i svaka od planetarno velikih sila. Neke od zemalja doživljavamo sa utiskom od pre pola veka, ali mnoge od tih zemalja napredovale su do neprepoznatljivosti naspram našeg sećanja o njima, dok smo mi imali i rešavali svoje probleme, baveći se većma sami sobom.Konkretno, Kambodža i Sporazum o kome danas govorimo, ima 16 miliona stanovnika. Skupština Republike Srbije, sa predsednikom Ivicom Dačićem, Vlada Republike Srbije, predsednik Vučić, invertovali su zapuštenost spoljne politike,

Neko to zove rehabilitacijom Titove politike. Ja ću skromno reći - rehabilitacijom pametne spoljne politike, u interesu države i svih građanki i građana Republike Srbije.To su prepoznala i politička rukovodstva zemalja iz okruženja, većinom naslednici politike razgradnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, nažalost, sa pogrešnim odnosom prema uspesima Srbije, umesto da se pridruže otvorenom pozivu da uklanjamo barijere među nama, najbližima, i zajedno nastupamo prema svetu u interesu naših građana, a sve u svrhu mira, stabilnosti i opšteg razvoja.Poslanička grupa SPS glasaće za ovaj sporazum i predložene zakone. Zahvaljujem. Zahvaljujem gospodinu Arežini.Sledeća je uvažena koleginica dr Aleksandra Tomić. Izvolite. ja sam danas kod Izveštaja Odbora za finansije govorila o tome koliko je u stvari Srbija napredovala donošenjem mnogih zakonskih rešenja koja su išla u prilog da Srbija otvara određena poglavlja, pogotovo kad su u pitanju finansijske usluge.Kada govorimo o tome da Komisija za hartije od vrednosti, inače je u nadležnosti rada Skupštine Srbije,

koliko su napori, u stvari, bili, ne samo Komisije za hartije od vrednosti, već i Ministarstva finansija i, na kraju krajeva, svih učesnika na tržištu kapitala, da dođu do toga da urade jedno novo zakonsko rešenje koje će biti u skladu sa sa evropskim direktivama, sa poglavljima 6 i 9, koja su jako interesantna kada su u pitanju finansijske usluge i koje će dati jedno potpuno poverenje investitorima koji dolaze ovde da funkcionišu na tržištu kapitala.Zato je ovakvo rešenje koje danas imamo u stvari jedan plod mukotrpnog rada svih relevantnih subjekata u društvu, da ne kažem o tome da ponovim da je radna grupa u sastavu ne samo komisije i Ministarstva finansija, već i Narodne banke Srbije, svih korisnika na tržištu kapitala, privrede, Privredne komore Srbije, uradila ovakav jedan jedan predlog rešenja i predlog zakona.Razlozi zbog kojih u stvari mi danas ovde pričamo o ovom zakonu su pre svega da se osigura zaštita svih učesnika na tržištu kapitala, da se obezbedi kvalitetni tržišni materijal, kako oni kažu, jer ono sa čim trgujete treba zaista da ima određenu svoju težinu i vrednost, zatim da se smanje troškovi kada je u pitanju mogućnost pristupa tržištu kapitala i onaj deo koji se odnosi na podsticanje inovacija.Mi se danas nalazimo u eri tzv. Četvrte industrijske revolucije, u eri digitalizacije i sve ono što danas, recimo, rade savremene berze, treba da rade naravno i Beogradska berza, potpuno u novom ruhu. Zbog toga smatramo da bi to privuklo mnoge investitore koji možda danas neće imati prilike da učestvuju na nekim drugim berzama.Mi smo usvojili kao država i taj novi Zakon o digitalnoj imovini pre godinu dana, ja ću vas podsetiti, to je ovde u Narodnoj skupštini bio jedan od novih reformskih zakona i zbog toga trgovanje hartijama od vrednosti na berzi neće biti i jedino, već će to biti i tokeni, koji su praktično delovi u protoku i funkcionisanju i trgovini kripto valutama. Tokeni će biti sposobni i funkcionalni za otvaranje novih i srednjih preduzeća i biće predmet i osnivački akti koji će moći u stvari kroz osnivačke akte da budu imovina samih preduzeća koja se otvaraju i novi vid investiranja, na kraju krajeva, kao i otvaranje novih radnih mesta.Mi smo imali prilike od premijerke da čujemo pre nekoliko dana da je praktično izvoz, onaj koji se odnosi na Republiku Srbiju, gotovo, kada govorimo o IT sektoru, prešao jednu i po milijardu evra, što je nadmašilo praktično iznos kada govorimo o o poljoprivrednim proizvodima.Znači, era digitalizacije je već ovde danas i već predstavlja u stvari veliki korak za sutra i to je ono što nas u stvari raduje i pokazatelj toga koliko Srbija stvarno daleko ide u korak sa razvijenim ekonomijama sveta, kad pogledate makro-ekonomske pokazatelje na kraju ove godine, da ćemo mi biti zaista u vrhu kada pričamo o ekonomskom rastu i razvoju godine posle godine pandemije koja je bukvalno ekonomije najrazvijenijih zemalja EU pokosila.To je ono što mi sada iz jedne ekonomske krize koja je nastupila prošle godine ulazimo gotovo u energetsku krizu i sa čim se Srbija jako dobro nosi. To je pokazala i kada je u pitanju bila pandemija Kovid - 19, to pokazuje i kada je u pitanju energetska kriza.Danas je Srbija na istorijskom minimumu pokazala da svet u stvari negde zaista funkcioniše na tržištu jedne zaista velike konkurencije u kojoj Srbija negde nalazi svoje mesto i zaista sprovodi politiku očuvanja i državnih i nacionalnih interesa, ali i ekonomske stabilnosti. To je jako važno.Kad pričamo o Zakonu o tržištu kapitala, mislim da je to najvažnije, da mi investitorima zaista možemo da ponudimo ekonomsku, bezbednosnu stabilnost, a sada pričamo i o energetskoj stabilnosti. Zašto? Zato što danas vam je cena gasa na svetskom tržištu na istorijskom maksimumu. Iznosi 2.120 2.120 dolara za hiljadu kubika, što je gotovo duplo više nego pre nedelju i po dana, kada je nemačka nova Vlada saopštila da neće koristiti „Severni tok 2“ za dotok gasa zbog toga što ima određene probleme sa Ruskom Federacijom i "Gaspromom" koji neće da, jednostavno, registruje kompaniju u Nemačkoj, koja je navikla da funkcioniše na određeni način. Zbog toga je Ruska Federacija preusmerila svoje kapacitete na drugi način i zbog toga, zbog takvih političkih odluka, vi imate skok cene energenata na svetskom tržištu. Da ne kažemo da su kapaciteti nuklearnih centrala u Francuskoj zaustavili svoj rad i zbog toga imate i poremećaj cena električne energije.Znači, ono što je nekada bilo za megavat-čas, danas već dostiže cenu od 400 evra za megavat-čas, što pokazuje da građani Nemačke i Francuske će plaćati skuplju struju i pitanje je da li će imati dotok gasa, da li će moći da se greju na onaj način kao što to rade građani Srbije zato što građani Srbije, danas treba da kažemo, plaćaju istu cenu električne energije, istu cenu gasa kao što su plaćali pre nekoliko meseci.Znači, Republika Srbija je dovoljno ekonomski stabilna da može da pokrije ove ekonomske udare koje, naravno, doživljavaju sve države i u regionu, u EU i u svetu, zbog energetske krize. To je rezultat upravo rada i Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije, koji zaista svakim danom pokušava da se bori sa izazovima na krajnje ekonomski održiv način koji treba da obezbedi obezbedi građanima zaista stabilnost u smislu energenata, ali i stabilnost ekonomku u smislu planiranja života kada su plate i penzije u pitanju, kada je program Srbija 2025 na tom putu rasta standarda građana, da od toga nikada nećemo odustati.Predlog zakona o tržištu kapitala govori upravo o tome da su predmet uređivanja finansijski instrumenti, da tim finansijskim instrumentima zakonito dajemo način na koji se funkcioniše na tržištu kapitala, valuta, kao i dematerijalni finansijski instrumenti takođe mogu biti određeni elementi.Definiše se založno pravo kad su u pitanju finansijski instrumenti. Sada ono što je novo, uvodi se nov princip funkcionisanja poslovanja preko Centralnog registra hartija od vrednosti, da uslovi za javnu ponudu kad su u pitanju hartije od vrednosti uključuju i trgovanje na regulisanom tržištu.Zatim, deo koji se odnosi na obelodanjivanje, uvodi se taj vid kompletne transparentnosti kada je u pitanju uopšte obaveza izveštavanja izdavaoca kad su javna društva pitanju.Organizator tržišta, regulisano tržište to je ono što država mora, a zaista je obezbedila ovim zakonom, da svi oni koji to treba da rade, trgovačke platforme, trgovačke platforme u Republici Srbiji, jednostavno se obuhvataju kompletne inovacije koje su na tržištima kapitala svih razvijenih država i Evrope, s obzirom da smo usvojili i te direktive. Znači, način na koji regulišemo to tržište.Zatim, uslove za dostavu podataka. To je nešto novo što se uvodi. Znači, pre svega, ta transparentnost. Uvođenjem veće transparentnosti smanjujete praktično deo koji se odnosi na podatke koji su možda do juče bili deo nekih skrivenih finansijera na tržištu kapitala. Tako da je to nešto jako pozitivno, pogotovo kad su u pitanju investiciona društva.Zakon detaljno uređuje i davanje dozvola i obavljanje delatnosti. Zakon daje visok stepen profesionalizacije, transparentnost na mestu trgovanja, posrednike na tržištu definiše i radi onaj najvažniji deo koji mislimo da do sada nije bio toliko strogo definisan, to je zaštita malih investitora, kroz Fond za zaštitu investitora. Praktično, država ovde zaista štiti podjednako i velike i male.Znate da su uvek veliki imali uvek više uspeha na berzama kad je u pitanju ovo i onaj deo zloupotreba na tržištu, svi mehanizmi su kroz ovaj zakon dati, da bi se jednostavno zaštitili investitori od bilo koje vrste zloupotrebe.Na kraju, ovaj zakon u svojim prelaznim i završnim odredbama pokazuje da će se primenjivati, imati punu primenu za godinu dana, ali da je važno da u roku od šest meseci komisija mora da donese svoje podzakonske akte i da jednostavno mora da se uskladi, a da brokersko-liderska društva i ovlašćene banke će svoj posao obavljati po starom zakonu dok ne bude došla primena novog zakona, a da za devet meseci mora da se uskladi kompletno rad svih učesnika na tržištu kapitala.Znači, ovaj zakon je pokazao, jednostavno, da je Srbija u mnogim segmentima već članica EU, iako mi to formalno nismo. Zbog toga mislim da je opravdana saradnja između kompanija zemalja EU preko 67%, zato što zemlje članice EU i njihove kompanije u stvari žele da sarađuju sa Srbijom, jer im je to već poznat model i princip na kojem one funkcionišu, a s obzirom da je naše tržište postalo sve interesantnije, jer mi sarađujemo i sa istokom i sa zapadom, jednostavno, je u stvari pokazatelj koliko je Srbija zaista napredovala u svakom segmentu.Kad vi vidite ove sporazume koje mi danas ratifikujemo i kad vidite šta smo sve uradili uz pomoć saradnje sa kineskim partnerima i kada vidite koliko toga je i u kojim sve oblastima, kada je u pitanju infrastruktura, urađeno i koliko sad u stvari povezujemo koridore E763 sa E70, sa određenim deonicama puta, Iverak – Lajkovac od 18,3 kilometra, i kada danas kažemo da mi imamo 10 auto-puteva koje radimo, u stvari pokazujemo kojom brzinom mi idemo u svom rastu i razvoju. To investitori prepoznaju i zbog toga najviše i dolaze.Ali, nismo se mi okrenuli samo infrastrukturi. Mi u stvari tom infrastrukturom stvaramo dobre osnove i ekonomske osnove da mi ono što možemo da razvijamo, to su ta tzv. neprofitne segmente u društvu, to je kultura, to je zdravstvo, to je obrazovanje, mi ulažemo u infrastrukturu. U zdravstvenu infrastrukturu smo ulagali prošle godine i ulagaćemo i ove, ali ovim sporazumom sa Bankom Saveta Evrope u iznosu od 95 miliona evra koje je Banka Saveta Evrope odobrila i 60 miliona koje će država Srbija kroz Ministarstvo prosvete uložiti, 155,5 miliona evra, mi ćemo šest velikih institucija koje su deo Univerziteta u Beogradu, potpuno rekonstruisati, obezbediti za novih 13.000 studenata kapacitete, a inače, unaprediti rad za 100.000 studenata Beogradskog univerziteta, koji će po prvi put posle 50 godina imati potpuno nove smeštajne kapacitete, a i naravno, fakultete u kojima će raditi po jednom novom modelu funkcionisanja, kakvi su viđeni u

naša deca studirala.Veliki je značaj toga da se mnoga deca koja su studirala na tim fakultetima vraćaju u Srbiju i da pokazuju želju da da rade u svojoj zemlji i sa završenim tim fakultetima, ali i sa time da nastave obrazovanje ovde u Srbiji, zato što kompanije koje su došle ovde da rade, zajedno sa univerzitetima ovde u Srbiji, i beogradski i novosadski i niški i kragujevački, jednostavno, imaju otvorena nova radna mesta za završene studente.Tehničke nauke su pokazale da su nosilac tog razvoja. Naravno, društveno-humanističke nauke se nose sa tim tehničkim razvojem i oni inoviraju svoj način funkcionisanja. Tih 90.600 kvadrata, koji će biti rekonstruisani kroz učešće ovog kredita Saveta Evrope, u stvari, pokazuje jedno ove institucije, međunarodne, da zaista ta sredstva koja ćemo uložiti u ovo, će dati višestruke benefite razvoja Srbije.Mislim da je to pokazatelj da da Srbija ide dobrim putem. To smo dobili i kao priznanje na osnovu zadnjeg izveštaja MMF-a. To je ono čime Srbija treba da se ponosi.Ulazimo možda u nove izazove kada je u pitanju ekonomija, kada je u pitanju energetika, ali očito rezultati pokazuju da možemo da se nosimo sa svakim vidom izazova. Mislim da je to od velikog značaja, da je to pokazatelj da politika Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije je zaista dobitna kombinacija, da građani Srbije ne treba da brinu kada dolaze velike krize, jer ono sve što delimo sa građanima Srbije, i dobro i zlo, opet na kraju mislim da pobeđuje u smislu u smislu toga da idemo napred i da u svakom danu zaista mislimo o budućnosti naše dece.Zato ćemo u danu za glasanje podržati ove predloge. Hvala.

Hvala.